Dame i gospodo zastupnici prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 162;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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Gospodin Ante Zvonimir Golem. Izvolite. Predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi još jedan zakonski prijedlog kojima se po prvi puta uređuje određena djelatnost, ovaj puta se radi o fizioterapijskoj djelatnosti. U fizikalnoj medicini postoji određena grana koja se bavi dakle fizikalnom terapijom, odnosno fizioterapijom, a koja grada u ovoj Republici Hrvatskoj provodi je srednja srednja i visoka stručna sprema, dakle, po prvi puta dakle, uvedeno prvostupnici i bazična struka, a koja struka je bilo apsolutno potrebe za usuglašavanjem i postavljanjem kao jedinstvene definicije struke i djelatnosti iz razloga što se ta djelatnost obavlja u zdravstvenom sustavu, ali i izvan zdravstvenog sustava bez posebno propisanih standarda, što je ta djelatno dobila proširenje iz javnozdravstvenog sustava u sustav privatnog sektora i što u cijelom sustavu kao takvom radi otprilike negdje oko 3,5 tisuće djelatnika, različitih, dakle, dva stupnja obrazovanja a koji i na čiji prijedlog se krenulo u rješavanje zakonom ovu djelatnost bi trebalo riješiti i sustav standarda, primjene određenih novih tehnologija, sustav dugogodišnjeg medicinskog usavršavanja, tečajeva trajne medicinske edukacije u području fizioterapije. U ovom zakonskom prijedlogu kao što je to bilo i u prethodnom, predlaže se dakle, uređenje fizioterapijske djelatnosti, na način da se određuje tko može obavljati ovakvu fizioterapijsku djelatnost na način da se odredi tko će odrediti standard obrazovanja, dodatno usavršavanje te da se uvodi i komora fizioterapijske djelatnosti. Kao što smo to u raspravi oko objedinjene rasprave o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i naveli, zdravstvene djelatnosti u Hrvatskoj, one veće u principu su zakonske riješene. Tako je riješeno liječništvo, tako je riješeno sestrinstvo, tako je evo danas prijedlog pred vama bio Zakona o primaljstvu, tako su riješeni farmaceuti. I onda se postavlja pitanje da li sve djelatnosti koje se odvijaju u okviru zdravstva i koje potpadaju pod zdravstvene djelatnosti rješavati svaku za sebe ili postaviti određene uvjete prema kojima bi se odredilo koje djelatnosti bi trebalo riješiti neupitno kao samostalne djelatnosti, odnosno u okviru određenih samostalnosti a koje djelatnosti bi trebalo riješiti jednim, nazovimo to tako općim odredbama. S obzirom na to da neovisnost od državne uprave, znači pravu neovisnost u stručnom smislu, kakvu doživljava liječništvo svojim strukom kroz hrvatsko liječničku komoru, kako doživljava sestrinsko kroz sestrinsku komoru, smatra se da dajući javne ovlaste komorama na temelju određenih zakona možemo uvoditi standarde, možemo kvalitetno pratiti i to se vidi u radu ovih do sada osnovanih pet komora i koje moraju imati tu svoju apsolutnu dakle, neovisnost. Zato smo rekli da neovisnost koja se veže uz financijski uvijek sustav komore svoju neovisnost mogu stvoriti samo ukoliko su financijski neovisni od državnog proračuna, ukoliko su financijski nepotpadaju ni pod kakvu kontrolu nazovimo to tako države, kao što to navodim opet u svim komorama. Po istom takvom uzusu odlučeno je a ekonomski pokazatelji su pokazali koji bi bio recimo minimalni broj članova neke komore da u okviru hrvatske svakodnevnice ta komora može imati svoju financijsku neovisnost čime ta komora ima apsolutno i svoju neovisnost u stručnom smjeru i nikakvog upliva osim onoga što je obveza kada se prenose javne ovlasti, a to je nadzor nad provođenjem javnih ovlasti. Taj broj se kreće negdje između dvije i pol i tri tisuće članova profesije o kojoj se govori koje daje još jedan dodatni dakle na temelju ovog što se vidi, dodatni motiv da se fizioterapijska djelatnost u Republici Hrvatskoj riješi na jedan poseban način. U tijeku donošenje jednog ovakvog, odnosno prijedloga koji je donesen ovdje pred vas za raspravu, rađene su brojne konzultacije i stječe se dojam da je fizioterapijska javnost izrazito spremna dočekati jedan ovakav prijedlog. Iz kojeg razloga? Iz razloga što će se po prvi puta kada se propišu standardi fizioterapijske djelatnosti, kada se propišu i odgovornosti ali sa odgovornosti se potpisuju i kompetencije tada će se u tom dijelu moći stvoriti kvaliteta i dići dignitet struke kao takav. Kao što smo u raspravi po prethodnoj točki dnevnog reda, neke stvari su se pokazale, treba možda sada u uvodnoj riječi apsolutno reći još nešto dodatno. Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti nije zakon koji je opet isto tako otok u moru kao što sam prošli put rekao što znači on isto tako potpada pod odredbe određenih drugih zakona u određenim segmentima ili je riješeno primjerice određenim drugim zakonima pa bi sada mogao navesti samo recimo jedan za početak. Da ne treba biti bojazni kao što su iskazana bojaznost sa strane Hrvatske liječničke komore da fizioterapeuti dobivaju nekakvu apsolutnu neovisnost u fizikalnoj terapiji i da recimo specijalisti liječnici koji propisuju fizikalnu terapiju nemaju upliva na to odnosno da se nešto za što je bilo potrebno edukacije od minimum 10 godina, govorim o visokoj edukaciji bez osnovnoškolskog educiranja, da se sad prenosi u niži sloj. Ne. Zakon o zdravstvenoj zaštiti u svojim odredbama i kaže da se fizikalna terapija, da fizioterapeut radi po uputama, pod nadzorom i on kao takav definira i zato to u ovom zakonu nije bilo potrebno. Jer ponavljati odredbe mogu se ako se želi posebno nešto poentirati ali smatrali smo nepotrebnim ići sada ponavljati odredbe i stvarati umjetno zakon sa većim, da bi zakon imao veći broj članaka kada je to već riješeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Isto tako Zakon o akademskom nazivlju i Zakon o akademskom nazivlju i stručnom obrazovanju koji je isto tako donesen ovdje u Saboru riješio je pitanje dakle nazivlja u dijelu, da li se radi o fizioterapiji, fizioterapeutskoj skrbi i tako dalje. Znači prvostupnika, prvostupnice i to. Taj dio je riješen. Ono što možda ostaje stvarno upitno je sljedeće i treba jasno u uvodu reći i to navesti jer je možda predmetom najveće, najveće diskusije, najveće rasprave iz razloga što možda nije shvaćena namjera i moja je dužnost ovdje reći što je namjera predlagača ovog zakona Vlade Republike Hrvatske? Uređenje područja fizioterapeutske djelatnosti. Zašto to tako kažem? Jer u Republici Hrvatskoj imali smo praksu da neuređene djelatnosti u nekim drugim segmentima kao takve nemaju jasno propisane tko provodi određenu djelatnost niti na koji način? Takva je bila i fizioterapijska djelatnost. Pa ste dobili situaciju da jedna druga djelatnost o kojoj se nadamo da ćemo odnosno znamo da ćemo, ali nadamo se da ćemo i u skorom roku pred ovaj Visoki dom donijeti novi jedan prijedlog. To je recimo djelatnost radne terapije kao jedne od posebnih djelatnosti koja postoji u svim zemljama u Europi postoji dobra praksa. Tada ćemo tu djelatnost radne terapije propisati onda će se znati u djelatnosti radne terapije što je to ustvari radna terapija po pravoj definiciji a ne kako je ona danas shvaćena. Zato smo imali u sustavu primjera da netko sa titulom radnog terapeuta provodi fizikalnu terapiju. I to je bilo, treba otvoreno reći da li je to ispravno, nije ispravno. O tome se može i o tome će rasprave biti i bilo je. I bilo je u razgovorima rasprava. Ali da li je to se moglo spriječiti? Nije se moglo spriječiti jer nije bilo propisa? Da li je to potrebno spriječiti? I o tome treba vidjeti. Ali iz tog jednog razloga smatramo da jednim ovakvim prijedlogom kao što smo naveli i u prošlom prijedlogu uređujemo stanje na određenom području. To stanje postavljamo na prave noge, definiramo širi okvir onih koji to mogu provoditi ne ulazeći u tu drugu struku ili bilo koju treću struku nego davajući samo tko će to provoditi? A u daljnjim postupcima može se slobodno reći kada će se i Zakonom o zdravstvenim djelatnostima u okviru radne terapije govoriti o toj profesiji tada se može definirati i reći definitivno što je radna terapija jer to svakako nije fizikalna terapija. To svakako nije fizioterapija i radna terapija nije fizioterapeutska djelatnost. A da li radni terapeuti imaju kompetencije to provoditi? Po trenutnom sustavu školovanja možda možemo reći imaju ili nemaju i možemo polemizirati ali ne možemo direktno zatvoriti oči pred time da je oni provode i da je to prihvatljivo i da je kao takvu provode i samim time zakon koji ne kaže tko su sve fizioterapeuti već zakon koji kaže kako bi u Republici Hrvatskoj trebala izgledati fizioterapijska djelatnost u ovom svom prijedlogu ima možda i tu s jedne strane osporavanu, s druge strane i ne previše a to je da oni koji djeluju u provođenju fizioterapijske skrbi, oni koji provode fizikalnu terapiju su jasno definirani 4 kategorije i to bi trebao biti osnov koji će dati pravac kuda će se dalje fizikalna terapija razvijati. Sve druge odrednice ovog zakona dovoljno su u više manjem dijelu slične odrednicama svih zakona u profesijama u zdravstvu, znači liječništvu, stomatološkoj djelatnosti, farmaceutskoj i tako dalje kao i prava i kompetencije koje su u određenim okvirima stavljeni za koje isto tako smatramo da nisu predmetom jednog ovakvog zakona jer ovakav zakon treba samo ustrojiti djelatnost, odrediti kompetencije i postaviti stvar na noge a akti koje donosi opet dakle jedna ustanova sa javnim ovlastima, jedna udruga s javnim ovlastima kako god hoćemo nazvati su akti koji trebaju propisati sve ono dalje jasno uz nazor i suradnju Ministarstva zdravstva ali uz sustav rada fizioterapeutske djelatnosti. Smatram da je prijedlog koji se nalazi pred vama dobar, da će ta, sigurno da će donijeti do poboljšanja u sustavu fizioterapeutske djelatnosti u Republici Hrvatskoj a isto tako mogu slobodno najaviti da je, ovi prijedlozi koji su evo ovih dana se nalaze pred vama jedan početak onoga što se zove stvarno rješavanje stanja i postavljanja situacije u reguliranost čime možemo reći da ukoliko se ovaj zakonski prijedlog prihvati i fizioterapija u Hrvatskoj odnosno fizioterapeutska djelatnost postaje regulirana profesija. Hvala lijepa. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, za zdravstvo i socijalnu skrb. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite.

Fizioterapeuti su profesionalna grupacija u zdravstvu u Republici Hrvatskoj koja neposredno pruža fizikalnu terapiju pacijentu. A fizikalna terapija, fizioterapeutska skrb sačinjava brojne dijagnostičke, terapeutske postupke i naravno neprekidno praćenje, vođenje evidencije i naravno o tome pravodobno izvješćivanje liječnika na svim razinama zdravstvene zaštite. Pa koje su to razine? Dakle recimo u bolničkom dijelu, dakle u ortopediji konkretno gdje se događaju najznačajniji operativni zahvati nezamislivo je. I na svim mjestima gdje je ugrožena pokretljivost i funkcija da tako kažem. Pa tako nema područja gdje nema a posebno značajno mjesto u tom dijelu je sigurno neurologija gdje danas u vrijeme brojnih cerebrovaskularnih oboljenja i gubitka funkcije je nezamisliv rad bez djelatnosti fizioterapeuta. I kardiokirurgija, pa i pedijatrija gotovo u svakom području da je izuzetno potrebita ova Ali, posebno je potrebito spomenuti isto tako u području kućne njege. Tu je angažirano oko 400 fizioterapeuta koji su neizmjerno značajni u tom području i glede kvalitete, ali i kvalitete življenja tih osoba kojima je potrebita takva fizioterapeutska takva fizioterapeutska skrb. Pa spomenimo tu naravno u zemlji koja evo obiluje sa tako brojnim termalnim lječilištima itd. da isto tako fizioterapeuti nalaze svoje posebno mjesto i budući je turizam strateška grana vjerujem i u budućnosti će nalaziti još i više. Dakle, zasigurno se radi o jednoj uistinu važnoj profesiji, ali i koja broji recimo i taj podatak sa danom 31. prosinca 2007. 3457 fizioterapeuta, od toga 2100 visoke stručne spreme, 1357 srednje Pa i sama evo pojam fizikalna terapija u svakom od nas ili u široj javnosti odmah asocira da gotovo svatko zna i za tens i za magnet i za laser itd. I naravno i ono što naša javnost ima krasan jedan izraz za zlatne ruke tih ljudi koji naravno provode tu djelatnost. To je vrlo važno, ali ima jedan evo problem u svemu tome da ta djelatnost nije zakonski regulirana osim u dijelu jednome u okviru Zakona o zdravstvenoj zaštiti gdje je regulirana privatna praksa. Sad eto pred sobom imamo, dolazi nam zakon koji će uistinu to regulirati i pomoći riješiti taj problem i klub Hrvatske demokratske zajednice će ga naravno podržati. A podržat će ga iz slijedećih razloga. Prvo, naravno zato što će zakonski, ovim zakonskim se prijedlogom regulira, uređuje sadržaj, način djelovanja fizioterapeuta kao zdravstvenih radnika čija je djelatnost sastavni dio zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Drugo. Zato što evo fizioterapeuti uz medicinske sestre recimo i to su jedni od najmobilnijih zdravstvenih profesija i vrlo traženi u okviru Europe će biti na neki način omogućena im konkurentnost, kvalitetna konkurentnost na tom tržištu tržištu Europske unije. Dakle, će biti regulirani kao profesija i bit će automatizmom priznati u svim državama Europske unije. Ali moramo reći sukladno onoj Direktivi 2005/36 i iz Europske unije. Ali bez položenog stručnog ispita i pripravničkog staža. To moramo na ovom mjestu spomenuti. Treće, zakonsko rješenje je komplementarno definicijom fizikalne terapije kao osnovnog i bitnog sadržaja djelatnosti fizioterapeuta kako je određuje Svjetska zdravstvena organizacija navodeći da je fizikalna terapija integralni dio cjelokupne zdravstvene zaštite i obuhvaća promociju zdravlja, prevenciju bolesti i provođenje postupaka fizikalne terapije. Četvrto posebno važno želim tu reći to je zakonskim se prijedlogom uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti. Uvjeti, evo dosta smo kod prethodnih točaka smo dosta oko toga se i sporili. Ali ovim dijelom u svakom slučaju to reguliraju članci 7, 8 i 9, pa dozvolite da ih i pročitam na neki način. Članak 7. koji kaže: “Temeljno obrazovanje fizioterapeuti stječu završavanjem studija fizioterapije kojim se osigurava visoka razina obrazovanja sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja.“ Članak 8. “Završavanjem studija iz članka 7. ovog Zakona stječe se pravo na naziv prvostupnik fizioterapeut“. I članak 9. “Nadzor nad radom fizioterapeuta pripravnika može provoditi samo fizioterapeut koji ima odobrenje za samostalan rad.“ Mislim da je to bilo potrebito reći, a dalje peti momenat koji naravno nam daje za pravo da podržimo ovaj zakon govori da nadzor nad radom fizioterapeuta pripravnika bi mogao provoditi fizioterapeut koji ima pravovaljano odobrenje za samostalni rad, licencu. To znamo uglavnom svi. Šesto. Pravo na upis u registar fizioterapeuta ostvario bi fizioterapeut koji je nakon stečenog temeljnog obrazovanja za fizioterapeute i nakon obavljenog pripravničkog staža položio stručni ispit. I pravo sedmo ono što smo rekli ranije, pravo na samostalan rad imao bi fizioterapeut kojemu je izdano odobrenje za samostalni rad, tj. znamo licenca. Osmo je važan momenat svakako koji treba spomenuti ovdje, je da se prijedlogom ovog zakona uređuje i stručni nadzor nad radom fizioterapeuta. Način i uvjete provedbe navedenog nadzora propisala bi Hrvatska komora fizioterapeuta, pa dozvolite nekoliko riječi o Komori fizioterapeuta. Uglavnom znamo svi koja je njezina djelatnost, ali budući je ovo nova komora, moram da reknem, da kažem nekoliko riječi. Hrvatska komora fizioterapeuta je samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima koja zastupa interese fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara, radnih terapeuta i masera kupeljara. U članku 25. se govori koje ovlasti ima komora. Vodi registar članova, izdaje, obnavlja ali i oduzima odobrenje za samostalni rad, obavlja stručni nadzor, donosi kodeks fizioterapeutske etike, deontologije. Osnivač komore je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje ujedno i provodi nadzor nad zakonitošću rada komore. I deveto što uvijek svagdje se postavlja koje je vrlo važno kontrola kvalitete. Kontrolu kvalitete je vrlo važna i bitna i često puta je u ovom Visokom domu spominjana. Za provođenje fizioterapeutske djelatnosti provodi za to posebno educirani fizioterapeut odabran od strane poslodavca i Ministarstva zdravstva. Naravno da ovome podliježu i privatne ordinacije fizioterapije što do sada nije bilo. To je isto bitno za spomenuti i očigledno iz ovih svih 9 točaka koje sam ja ovako naveo da će to zasigurno unaprijediti ovo prevažno područje i da ga treba podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Bruno Kurelić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Nekako u zadnje vrijeme sve ponosniji predlagatelji zakona u javnosti zaokružujući svoje napore u kreiranju novih zakona objašnjavaju svoj trud otprilike slijedećim riječima. “Naše ministarstvo vozilo je u petoj brzini i ispunilo zadatak.“ Poštovani, vožnja, pogotovo vožnja u petoj brzini nije najsretnija usporedba za mjerenje efikasnosti ovakvog posla, jedino ako cilj nije provozati u petoj brzini i korisnike naših usluga. Mogu razumjeti objedinjavanje u raspravi šest zdravstvenih zakona prošlog petka, jer oni su svojim izmjenama donijeli kozmetske promjene u odnosu na dosadašnje zakonske okvire potrebne u konačnici da zadovoljimo slobodno kretanje ljudi i usluga koji u našem kretanju europskim tržištem rada željno nakon ulaska u ujedinjenu Europu svi mi očekujemo. Ali ovdje pred sobom imamo danas Prijedlog zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti. Iščitavajući ovaj prijedlog stječe se dojam da se ovaj zakon želi, da tako kažem uvaliti zaobilaznim putem, brzo i bez odgađanja, a sve pod parolom moramo se prilagoditi Europskoj uniji i njezinim okvirima. No, dali je to baš tako u ovom slučaju? Ovo zanimanje nije izrijekom spominjano u Direktivi EU 36/05 kao u slučaju Zakona o primaljama koji je također novi zakonski prijedlog kojeg smo imali prethodno na čitanju i na usvajanju. Najblaže rečeno, zašto smo ovaj zakon smiksali radi već uhodane 5. brzine, odnosno zašto ga trebamo donijeti po hitnom postupku? To je moje pitanje predlagatelju. Pitam sve nas, otvara li to mogućnost da u skoro vrijeme se ukaže potrebama za izmjenama i dopunama ovog zakona? Pustimo se natjecanja u brzini radi samog natjecanja. Ovdje je daleko važnije sa čime ćemo stići na cilj, nego da samo prvi stignemo na cilj, uostalom tamo, dragi kolege i kolegice više i ne možemo, bar prvi. Argumentaciju za ova razmišljanja obrazložiti ću kasnije, sada nekoliko riječi o ovoj djelatnosti. Životno iskustvo često svjedoči o sporom i teškom povratku organizma putem rehabilitacije u normalne životne aktivnosti ako smo dulje vremena zbog neke teže bolesti ili povrede bili prisiljeni ležati u krevetu. Vrlo je čest slučaj kod starijih ljudi koji se nađu u takvoj situaciji da za njih povratka više zapravo i nema. I zbog toga fizioterapijska djelatnost ima veliko značenje u ukupnoj zdravstvenoj skrbi. Ono je prije svega dinamički proces koji uključuju procjenu, temeljem toga pruža intervenciju i vrednuje učinjeno. Uzimajući u obzir ovo što sam rekao, operativni nosilac djelatnosti, ponavljam operativni temeljem dosadašnje praske bio je fizioterapeut koji je obavljao proces fizikalne terapije. Fizikalna terapija pruža usluge ljudima u cilju razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti u svim životnim dobima. Povijest medicine spominje fizikalnu terapiju kao najstariju terapijsku mjeru. Vrijednosti helioterapije, liječenja sunčevom energijom izravno i neizravno poznato je otprilike koliko i seže povijest ljudskog roda. No ove dvije terapije puni zamah doživljava u novije vrijeme zahvaljujući prvenstveno mnogim znanstvenim otkrićima, posebice iz područja fizike i njihovoj upotrebljivosti u području fizikalne terapije. Vjerujem da vam je ovih par napomeno dalo uvid u važnost sadržaja ove djelatnosti. Tim više zakonsko normiranje ove djelatnosti ima punu težino te bi trebalo poslušati i uvažiti prijedloge struka. U slučaju ovog zakona reći ću struka jer se još bar jedna našla ovdje samostalna struka obuhvaćena ovim zakonom. Konstatacija stoji da uvažavanje struke na predložena zakonska rješenja u dovoljnoj mjeri da ih nije bilo. Nikako nije sporna potreba da se regulira ova djelatnost, posebno ako reguliranje ove djelatnosti donosi jasan i točno definiran djelokrug djelovanja, u ovom slučaju više djelatnosti uključeni u ove zakonske normative. Dobro je da se zakonski regulira osnivanje i djelokrug i aktivnosti Komore fizioterapeuta kao krovne strukovne organizacije koja se brine o licenciranju i relicenciranju njezinih članova kao rezultat kontinuiranog stručnog obrazovanja te stručnog nadzora nad radom. No, iščitavajući pojedine članke ovog zakona vjerujem da mnogi koji djeluju unutar sustava zdravstvene skrbi pronašli bi značajnu količinu, u najmanju ruku nelogičnosti u ovako predloženim rješenjima. Pa krenimo redom. Prvo, upada u oči udaljavanja profesije fizioterapeuta od bilo kakvog utjecaja liječnika specijaliste, posebno u sferi utjecaja liječnika specijaliste fizijatra na sam tijek terapijskog postupka, što u konačnici određuje i rezultat tog postupka. Tim više što je liječnik specijalista fizijatar kreator i predlagač terapije. Članak 2. stavak 2. fizioterapeut obavlja i upravlja procesom fizikalne terapije, nije jasno što to točno znači upravlja s obzirom na jasno utvrđenu postojeću odgovornost liječnika specijaliste za propisanu terapiju. Pod svakako da je upitno i uvrštenje radnih terapeuta i masera kupeljara u Komoru fizioterapeuta, kažem ovdje komoru, uz obavezu licenciranja i relicenciranja unutar ove djelatnosti jer oni su samostalna zanimanja i struke koji imaju svoju edukaciju unutar svojih djelatnosti koja posebice u domeni radnog terapeuta nije istovjetna, a sve to još je više začuđujuće kad se zna da je intencija EU smanjenja broja licenciranih zanimanja, a mi ovim zakonom licenciramo masere kupeljare koji su temeljem dosadašnjeg stanja stanja u obrazovanju imali 3 godine srednje škole. Pod tri, ovime se dakle objedinjuju potpuno različite samostalne struke fizioterapeut, radni terapeut, pa i maser kupeljar različitog sadržaja i stupnja obrazovanja što je najblaže rečeno čudno rješenje iz čega proizlazi potreba da se jasno definira što je to fizioterapeutska skrb s obzirom na zanimanja koja su ušla u njezino područje djelovanja. Četiri, posebno ovdje nije jasno zašto je radni terapeut, što je posve samostalna struka, a područje njegove djelatnosti šire, ponavljam šire od djelatnosti kojom se bavi fizioterapeut uvršten u ovaj zakonski prijedlog. Ovo zamagljuje, pa mogu i slobodno reći degradira struku radnog terapeuta. Obzirom da ove zakona usklađujemo sa europskim normama napominjem da su zakonska rješenja koja reguliraju radnu terapijsku praksu definirani u većini EU zemalja te pošto se stalno pozivamo na europska rješenja trebalo bi pozitivne elemente tih zakonski rješenja uzet kao osnovu kod kreiranja naših zakonskih prijedloga. Osobno kolegice i kolege nisam previše iznenađen ovakvim zakonskim rješenjima. Uvrštavanjem ratnog terapeuta pod ovu djelatnost pogotovo nakon što sam preslušao i tonski zapisa sjednice Vlade u kojem ministar zdravstva predstavlja donošenje paketa od 8 zakona premijeru, naravno nakon strelovite vožnje, obrazlažući Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti kaže: i u Hrvatskoj imamo preko tri tisuće fizijatara i ta brojka nalaže da tu profesiju reguliramo posebnim zakonom. Naravno ovdje je struka liječnika specijalista zamijenjena strukom fizioterapeuta o kojem govori ovaj zakon. Uopće osobno, govorim osobno, ne sumnjam za razliku od dijela javnosti da ministar ne razlikuje ove dvije struke, ali nalazim spornim voženje u petoj brzini jer očigledno da djeluje na kvalitetu same vožnje pa time postavljam i pitanje: Nisu li radni terapeuti kolateralne žrtve te vožnje? I pod 5. standard obrazovanja, odnosno temeljna naobrazba za sve ove profesije, govorim o maserima kupeljarima te radnim terapeutima koji su unutar ovog sustava, tj. Djeluju unutar djelatnosti fizioterapeutske skrbi nije jasno definirana. I da zaključim. Stoji spoznaja da je rad fizioterapeuta kao segmenta zdravstvene skrbi bio do sada izuzet iz jasno postavljenih zakonskih normi. Dobro je za ovu djelatnost da zakonski regulira standard i uvjete obrazovanja nosioca djelatnosti, dakle fizioterapeutima postavi standarde za kontrolu njihovog rada. No svakako bi trebalo izbjeći nelogičnosti kojih u ovom zakonu ima, formirati kao cjelinu ne opravdavajući se od strane predlagatelja da su ova pitanja riješena u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite te ostalim pozitivnim propisima. Ovo je zakon, strukovni zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, a time i o akterima ove djelatnosti. Ovo je samo primjer da brzina donošenja zakona u ovoj sabornici nije parametar koji bi trebalo garantirati uspješnost obavljenog posla. Temeljem ovih nedorečenosti, klub SDP-a biti će suzdržan u glasovanju ovako sadržano riješenom prijedlogu zakona, fizioterapijskoj djelatnosti. Mišljenja sam da kvaliteta donešenih zakona ne smije zamijeniti kvantitetu donešenih zakona. Znate onu staru narodnu izreku. Priznanje da sam bio možda u zabludi u ovom slučaju kod formuliranja nekih rješenja, nije ništa više od samog priznanja da sam danas pametniji nego što sam bio jučer. Mi kolegice i kolege priložiti ćemo amandmane za koje se nadam ukoliko ih usvojite da će učiniti jasnim i preciznijim formulaciju nekih stavaka, odnosno cijelog prijedloga ovog zakona uopće. Hvala vam lijepo svima na pažnji. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. zastupnice i zastupnici. Ja ću ispraviti tri netočna navoda uvaženog zastupnika koji kaže da se stječe dojam da se želi uvaliti zaobilaznim putem donošenje ovog zakona. da se objedinjuju različite profesije. I treći netočni navod, da su radni terapeuti kolateralne žrtve pete brzine. Naravno da je donošenje ovoga zakona je namjera zapravo predlagača urediti ovo područje fizioterapeutske djelatnosti. Nadalje, fizioterapeutska djelatnost postaje profesija, jednako se tako zakonom, ovim zakonom, prijedlogom zakona određuje tko tko može obavljati ovu djelatnost i po prvi puta definitivno imamo izlaz iz okvira javnog zdravstvenog sustava i ulasku u privatni sektor. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ima jedna traumatološka, kirurška i ortopedska izreka koja kaže: „Život je kretanje i kretanje je život“. Evo i naš potpredsjednik to dobro zna s obzirom na nedavnu operaciju jel'. Upravo je to on što resi, što krasi i čini njihov rad plemenitim, službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Republici Hrvatskoj kao i one koji rade u privatnim ordinacijama fizikalne terapije. To su ljudi dakle koji sasvim sigurno u zemlji koja ima da kažem toliko invalida rada i svih ostalih invalida i umirovljenika, to je služba koja svojim radom upravo na ovoj, na na temelju ove moje prve izreke, dakle izrečene, život je kretanje i kretanje je život, upravo smanjuje na kraju tu stopu i invalidnosti i radne nesposobnosti. Zbog toga je prijedlog ovoga Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti upravo i zanimljiv i treba ga razmotriti, a ja bih ovaj zakon usporedio, odnosno gledao u svjetlu onoga prijašnjeg koji je bio ovdje na raspravi, Zakon o primaljstvu i mislim da ima dosta sličnosti, ali i nekih stvari koje su različite u odnosu na taj zakon. Sličnosti su te da predlagatelj ima europske namjere, a nedorečene su sve ostale iste, tj. one naše koje smo već iznosili za ovom govornicom. Ovaj prijedlog zakona je u svakom slučaju za one buduće generacije ja bih rekao odmah ovako u početku, prvostupnika koji će doći iz naših učilišta, visokih učilišta gdje se u šest semestara stječe znanje fizioterapeuta prvostupnika. Već sada imamo osobe koje studiraju i diplomski studij iz fizikalne terapije. Ovdje nije definirano u ovome prijedlogu zakona koje su oni struke, kako se oni nazivaju, je li to diplomirani fizioterapeut, je li je to poludoktor, poluspecijalist fizikalne medicine. Ja se s pravom pitam, kao što se još netko ovdje priupitao, što će biti sa našim specijalistima fizijatrima i hoće li se ugasiti ta specijalizacija? Je li ona potrebna? Koje će biti njeno područje djelovanja u našem zdravstvu? U samom uvodnom dijelu prijedloga ovoga zakona navodi se da imamo 3457 fizioterapeuta. Od toga je 2100 više ili visoke stručne spreme. Što to znači? Jesu li zaista ovdje uvršteni specijalisti fizijatri ili ne? 1357 je srednja stručna sprema, u tome je razlika. Naime, kod primalja mi nemamo nijedne osobe sa visokom stručnom spremom odnosno nemamo prvostupnika. Kod fizikalne terapije imamo ih 2100, zapravo ne znam koliki je dio onih koji je završio višu školu za fizikalnu terapiju od onih koji su završili za prvostupnika. To se ovdje ne vidi iz ovoga materijala. I zapravo se postavlja pitanje opet u konzultaciji sa bazom jučer i prekjučer, što će se dogoditi i kako da oni koji su završili prije pet, deset godina Višu školu za fizikalnu terapiju postanu prvostupnici. Kakav oni imaju naziv? Ako je ovo fizioterapeut prvostupnik, kakav je status ljudi koji su završili srednju školu za fizioterapeuta i imaju dvije godine više škole za fizioterapeuta? U ovom prijedlogu zakona ja ne vidim rješenje za njih, možda će nam to državni tajnik objasniti, ali ako već smo pledirali za to da primalje one koje žele mogu nastaviti školovanje za prvostupnika kako je rekao i moj kolega iz HDSSB-a Šišljagić, da se to plati iz državnog proračuna. Onda bi i ovdje ova godina koja nedostaje onima koji imaju Višu školu za fizikalne terapeute trebala po istom načelu, po istom principu se primijeniti pa da i ti ljudi postanu prvostupnici, što ide Hrvatskoj u korist jer bi time zapravo, brojem prvostupnika se približila standardima Europske unije. Razlika između Zakona o primaljama i ovoga zakona je u tome što zaista se u Hrvatskoj razvila privatna djelatnost u fizikalnoj terapiji, razvila se i patronažna fizikalna terapija. A u članku 2. ovoga prijedloga zakona ima u stavku 2. jasno piše da je fizioterapeut dakle misli se na prvostupnika valjda, ja sam i amandmanom to htio pojasniti, je zdravstveni radnik koji obavlja postupke fizikalne terapije i upravlja procesom fizikalne terapije. Procesom fizikalne terapije, to je sasvim nešto drugo od postupaka fizikalne terapije. Možda su dvije riječi slične, možda se nekome čini da to nije značajno, al' sasvim značajno da se dakle obavlja postupke fizikalne terapije i upravlja procesom fizikalne terapije. Kako je to rečeno odnosno što je to proces vidi se iz članka 17. pa sam zbog toga smatrao da je potrebnim ovdje dodati riječ prvostupnik. Dakle, fizioterapeut prvostupnik. Ponovo se ponavlja ista priča u svezi obrazovanja fizioterapeuta prvostupnika prema kojemu oni opet se razlikuju od europskih prvostupnika, moraju ići na pripravnički staž u trajanju od godinu dana i na stručni ispit na kojemu će možda ovaj puta biti neko drugo pitanje, recimo koje su boje papci na istarskoj kozi umjesto na koju stranu je okrenuta koza. U članku 16. ovoga zakona u uvodnom dijelu piše da je fizioterapeut dužan uzeti u fizioterapeutski postupak pacijenta ili pacijenticu, da ne bude nesporazuma, po indikaciji za fizikalnu terapiju od strane liječnika. Kojega liječnika? Specijalista fizijatra, kirurga, neurologa, traumatologa? Kojega liječnika? I on će izraditi plan i program fizikalne terapije sukladno uputnoj liječničkoj dijagnozi. Što će raditi specijalist fizijatar onda? Što je njegova dužnost onda? Do sada, u sadašnjoj praksi liječnik specijalist fizijatar propiše proceduru i postupke fizikalne terapije. Sada to, kaže u ovome uvodnom dijelu, izrađuje fizioterapeut. on izrađuje plan i program. Što će nam fizijatar onda? Što se događa sa fizijatrima, gdje su oni? Osobito što u samom uvodnom dijelu piše od strane liječnika, ne piše specijalista fizijatra, ne piše rekao sam ni kirurga, ni traumatologa, ni neurologa, neurokirurga, da nekoga ne zaboravim, ako zaboravim neka me ispriča. Tako da mislim da je tu također jedan u tom članku 16. bi to trebalo definirati da ne bi bilo propusta i da ne bi bilo nedoumica. Dobio sam pitanje eto u svojoj bolnici, kako to da su danas, a već ih ima školovanih prvostupnika, šest semestara po Bolonjskom procesu i došli su raditi i ima ih dosta, izjednačen bodovno sa onima koji su završili višu školu, koji imaju četiri semestra. Rekli su mi da je jedino u Dubravi napravljena razlika da kažem u bodovnom ili platnom razredu u svezi plaća tih ljudi. Mislim da upravo ovaj problem sa višom školom za fizioterapeute nije razriješen, ne vidim, nisam našao to, možda će kažem državni tajnik nešto od toga reći, ali ovdje kao da je malo to zatajeno. S obzirom da sam ocijenio da je zakon, prijedlog zakona sa sličnim nedostacima, nedoumicama i dvojbama i nedorečenostima sličan onome Zakonu o primaljstvu, mislim da će klub HDSSB-a ostati suzdržan u svezi ovoga zakona i mislim da ga treba doraditi. Hvala vam lijepo. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine državni tajniče moram priznati da na samome Odboru za zdravstvo kada smo slušali obrazloženje ovoga zakona stekao se dojam zaista da Vlada ima samo isključivo pozitivne namjere u uređenju ovoga prostora definiranja djelatnosti fizikalnih terapeuta, odnosno fizikalne terapije. Međutim, prešućena nam je čitav niz stvari koji su u međuvremenu hoćete ne samo izlaganja nekih drugih kolega, drugih klubova, nego iz javljanja stručnih, strukovnih krugova ljudi koji se bave terapijskom djelatnošću, bez obzira da li se radi o fizikalnoj terapiji ili drugim oblicima terapije. Mene brine načelno gledano taj strah i zazor kojega Vlada pa i Ministarstvo zdravstva imaju prema civilnome sektoru. Preniska je razina suradnje i konzultacija, jer se sada vidi da su dvije strukovne udruge i to Hrvatska udruga radnih terapeuta i hrvatski zbor fizioterapeuta bile otvoreno protiv ovakvoga zakona. I ne samo to, nego da traže da se obustavi postupak za njegovo donošenje. Naime, tvrde da se ovim zakonom nije dobro uredilo područje o kojemu se govori, da su pomiješane mnoge kategorije koje ne idu skupa, da su dvije posve odvojene samostalne struke stavljene u isti koš i to na način da je jedna drugoj subordinirana i da se naravno prešućuje činjenice iz života, odnosno prakse. O čemu se radi. Postoje tri različite strukovne udruge koje okupljaju različite vrste terapeuta koje ovaj zakon pokušava sve staviti pod istu kapu i činjenica je da ministarstvo surađuje samo s jednom od te tri. A ove dvije druge, njihovi se zahtjevi očito ignoriraju. Naime, Hrvatska udruga radnih terapeuta je 12. rujna 2008. godine sve svoje primjedbe na predloženi zakon uputila Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te članovima Socijalno gospodarskog vijeća na čijoj sjednici se trebalo raspravljati o tome, ali sjednica nije održana. Nadalje, postoje i usmena i pismena upozorenja da se djelatnost radne terapije ne može regulirati ovim zakonom. I sada imao jednu kontradikciju. Ona izvire iz ovoga što je državni tajnik Golem rekao danas ovdje u usmenom izlaganju. Dakle, Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti s jedne strane obuhvaća i radne terapeute stavljajući ih u kategoriju osoba koje te poslove obavljaju sa srednjom stručnom spremom, a zna se da oni imaju svoj obrazovni program na zdravstvenom veleučilištu, a s druge strane se kaže, mi ćemo posebnim propisom urediti područje radne terapije, odnosno radne terapijske djelatnosti. Što sada to znači? Dakle, s jedne strane u zakonu kažemo u ovome, da će svi radni terapeuti morati se učlaniti u komoru fizioterapeuta i da će im ona propisivati disciplinske uvjete. A s druge strane se kaže da će oni imati posebno zakonsko rješenje, pa pretpostavljam da će imati posebnu komoru ili ako ne mogu zbog svoje brojnosti imati posebnu komoru, hoće li biti dio one komore o kojoj se već neko vrijeme govori, koja bi trebala obuhvatiti čitav niz zdravstvenih struka koje nisu obuhvaćene postojećim komorama. Navodno su ne samo Hrvatska udruga radnih terapeuta, nego i Hrvatski zbor fizioterapeuta sklopili sporazum sa Hrvatskom udrugom laboratorijske medicine, Hrvatskim društvom inženjera medicinske radiologije, Hrvatskom sanitarnom udrugom i Hrvatskom udrugom za hipoterapiju kako bi se oformila posebna komora koja bi okupila negdje oko 10 tisuća ljudi. E sad nije jasno, hoće li se ovaj zakon provoditi i odnositi na radne terapeute samo u slučajevima kada provode fizikalnu terapiju, što je relativno malo slučajeva, jer fizikalna i radna terapija gotovo da nemaju nikakve sličnosti. Kod radne terapije u pravilu ne dolazi do nikakvoga fizičkog kontakta sa pacijentom, radi se sasvim o nečem drugom, do onda će se poseban zakon donositi za radne terapeute koji rade svoju struku, dakle radnu terapiju, pa će onda oni prvi morati biti članovi jedne komore, a ovi drugi će morati biti članovi posebne komore ili o čemu se tu radi. Poštujemo intenciju predlagatelja da uvede reda, da definira, da ove sve posebne zdravstvene struke formulira i zakonom, definira njihov prostor djelovanja i odgovornost, i mogućnost angažiranja kroz strukovne komore i naravno potrebu licenciranja. Sve to poštujemo, ali ovdje se pojavljuje jedan veliki prostor koji može biti prostor zlouporabe. Puno bolje bi bilo da je Vlada jednim posebnim aktom donijela definiciju svih medicinskih zanimanja, a onda išla zakonom uređivati pojedina područja, jer bi onda svi u startu znali na čemu su, kako se tretiraju, koji im je pravni položaj budući kako će funkcionirati unutar zdravstvenoga sustava. A ovako ispada da nakon što smo dugo vremena imali samo jednu, dvije ili tri zdravstvene struke definirane zakonom, sad odjednom moramo zbog europske prakse definirati i ostale, ali to ne radimo na konzistentan način, jer europska praksa govori da radna terapija zaslužuje pažnju posebnih zakonskih propisa, da se nju tretira sasvim drugačije i da im se omogućava udruživanje u posebne komore. Fizioterapeuti koji su dominantni u ovoj djelatnosti teško mogu skrojiti takve kriterije koji će odgovarati radnim terapeutima, jer oni ne znaju što je radna terapija, znaju jedino kakva je odgovornost radnog terapeuta kada se bavi fizikalnom terapijom. Ali zar nije ministarstvo reklo da to ubuduće ne želi, dakle da se radnom terapijom bave radni terapeuti, a fizikalnom fizikalni terapeuti … /Govornik se ne razumije./ … i fizikalni tehničari. Dakle, nastaje jedan prostor u kojemu se više uopće ne zna što Vlada želi, ali se znade da ne surađuje dobro sa strukovnim udrugama koje imaju konkretne prijedloge i to nije dobro. To nije dobro jer svjedoči o strahu …/Govornik se ne razumije./.. spram strukovnih udruga, odnosno udruga civilnoga društva u širemu smislu. Ja bih volio da je drugačije. Kao dugogodišnji aktivist takvih udruga znam koliki je socijalni kapital koje one nose i koju korist može imati cijelo društvo od njih, pa i ministarstvo. A kada sam već rekao aktivist upozorio bih sve kolege, uključujući i naš Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb kada pišu dokumente da u hrvatskom jeziku postoji imenica specijalist, koja se sklanja baš kao specijalist, …/Govornik razumije./… kriminalist, a u nekim drugim jezicima su drugačije forme te riječi. Dakle, specijalist je nominativ riječi o kojoj se govori kada se govori o liječnicima. Hvala lijepo.

državni tajniče, kolegice i kolege. Najbolje se složiti sa posljednja tri kluba i očito će svi klubovi biti suzdržani što je u biti teško stanje, najteže je biti za, protiv, suzdržani ni sim ni tamo, razlog je to ovaj prijedlog zakona nedorečen, visoko vjerojatno neprihvatljiv, razlog je opet odgoda i čekanja, razlog je opet neaktivnost zdravstvene administracije za razliku od naših sjajnih fizioterapeuta i njih ima, kao što smo nekoliko nas rekli 3,5 tisuće. Većina mojih prethodnika je govorila o fizikalnoj terapiji o bolničkom sustavu, dakle, fizikalna terapija nakon velikih trauma, nakon operacija, nakon ortopedskih zahvata, nakon prometnih nezgoda, što se nažalost dešava vikendom, jer se ne poštuje Zakon o sigurnosti u prometu. Većina mojih prethodnika je dakle, govorila o svim tim sjajnim ljudima koji govore o bolničkom sustavu, a nitko se nije zahvalio pa ću se ja zahvaliti svim fizioterapeutima koji su pružili veliku pomoć svim našim ratnim veteranima, hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu koji su dakle, na prvoj crti bojišnice sudjelovali zajedno sa kirurzima, medicinskim sestrama, a kasnije u rehabilitaciji primjerice, ja sam bio u istočnoj Slavoniji, Bizovačkim toplicama, i vrlo dobro znam

potpuno neiskorištena zadnjih nekoliko godina i koja je meni apsolutno neshvatljiva, a to je fizioterapeut i fizioterapija Vjerovali ili ne mi u Hrvatskoj imamo 156 nalazišta ili mjesta primjene prirodnih ljekovitih činitelja koji su razvrstana u klimatoterapiju, talasoterapiju i …/Govornik se ne razumije./… samo u tih 156 imamo samo 18 njih koji djeluju u lječilišta, državni tajnik vjerojatno zna, ali većina ne zna od tih 18 8 je klimatoterapija, razumije./… terapija, diljem naše države dakle, Bizovačkih toplica, Daruvarskih toplica, Varaždinskih toplica, tu je Dragica, Stubaka, Krapinskih toplica, Dino iz Istre, Istarskih toplica, Istarskih toplica, Splitskih toplica, preko Biokovke u Makarskoj završimo u Veloj luci i Korčuli. Diljem Hrvatske, diljem Hrvatske ali nećemo sada govoriti o starom Rimu, ali sjetimo se Austro-ugarske i da su sva ona gospoda i dolazili u 19. 18. stoljeću u Selce, Opatiju, Velu luku da iskoriste naše znanje, ne samo mogućnost prirodnih ljekovitih stredstava i u to vrijeme je bio sjajan zdravstveni turizam, sjajan zdravstveni turizam. Gdje je danas zdravstveni turizam? Maloprije sam spomenuo Bilić boyse, ozbirom da sam neki dan govorio liječnicima koji rade u nogometnim klubovima diljem Hrvatske, pa sam im rekao gospodo vi idete u Čatež, Čatež prije 20 godina nije postojao, a postojale su Daruvarske, Varaždinske, …/Govornik se ne razumije./.. Istarske, evo prošle godine prvi put da su naša nogometna reprezentacija ove godine išla u Rovinj. Zato što je nestalo. Meni je strah da je nestalo opet iz neznanja ili držeći figu u džepu da se to možda privatizira. Jer ta lječilišta dijelom posluju sa HZZO-m, djelom posluju privatno, dubioze rješavamo mi, naši građani, porezni obveznici, mene je strah da se to ne radi svjesno. Radije bih da se radi iz neznanja. Austrija svi ćemo, čitam jučer, prekjučer u novinama 30% naših građana ne ide više, ove godine na skijanje i nadam se da je to istina, ali njihova ljetni turizam, njihove toplice, lječilišta donose tri puta više nego zimski turizam. Prag. Zlatni Prag, u tri mjeseca zbog svog turizma, uključivo zdravstveni turizam tri mjeseca ubere točno onoliko milijardi eura koliko ubere cijela Hrvatska. Znači Prag u tri mjeseca, a mi 12 mjeseci, cijela Hrvatska donesemo od zdravstva. Jer nema zdravstvenog turizma.

Dođite, pružimo, a ne ono što smo radili prije 2, 3 mjeseca kada smo im zabranjivali, baš Češkim, sjajnim Češkim turistima koji obožavaju Hrvatsku i obožavaju naše more, zabranjivali na način pa smo povlačili nekakve uredbe, da ne ne vraćamo se u prošlost jer prošlost ne možemo promijeniti, a ovdje se toliko toga može promijeniti pa kolega Kurelić govori peta, meni se čini da vozimo u rikverc u nekim stvarima, a u rikverc kao što svi dobro znate možete raditi maksimalnu brzinu 35-40 km, dakle ako ga maksimalno turirate ne možete ići više od 35 km na sat, jer rikverc je nezgodna brzina. Dakle, lječilišta treba iskoristiti,

naših 18 lječilišta i naših 156 nalazišta ili mjesta primjene prirodnih ljekovitih činitelja. I zato je ovaj zakon dobro došao, govorim o Zakonu o fizioterapeutskoj djelatnosti, ali ne ovaj zakona ovako kako je napisan. Zato nam je dobro došla komora fizioterapeuta jer ih ima 3500 i predstavljaju drugu …/Govornik se ne razumije./… zdravstvenu profesiju među svim zdravstvenim profesionalcima, dakle, naj …/Govornik se je li, jer mogu raditi i u bolnici i u kliničkom centru i domu zdravlja i u lječilištu i privatnu praksu, zato treba to urediti jer su to već napravile uređene države i kao što vrlo jasno kaže, dakle, Europska unija je to već davno prepoznala unija je vrlo jasno prepoznala da je fizioterapeutska profesija zakonski regulirana i naziv fizioterapeut je rezerviran za one koji imaju određeno znanje i djelokrug rada. Ali kao što je fizioterapijska djelatnost zakonski regulirana u Europskoj uniji isto tako je regulirana i terapija, radni, dakle i radni terapeuti o čemu je govorio kolega Kurelić i vrlo jasno rekao dakle da nažalost radni terapeuti nisu prepoznati u ovom zakonu. Dodjeljuje im se mjesto na razini pomoćnika u fizioterapiji dakle na razini osoba sa srednjoškolskim obrazovanjem a kao što dobro znate radni terapeuti se obrazuju na veleučilištu i završetkom studija stječu naziv prvostupnika. Gospodin državni tajnik je toga svjestan i on je u obrazloženju rekao da je svjestan kako on voli reći jasno i glasno, možda može, možda ne može ali glasnost nije argument. Argumenti su: jasnoća, preciznost, dorečenost. Glasnoća, ako je glasnoća argument onda to ne, nije dobro jer glasnoća najčešće krije neke druge stvari. Dakle svjestan sam očito da je na tragu jedna velika opasnost a to da radni terapeuti kao potpuno neovisna zdravstvena udruga se regulira prijedlogom druge profesije. profesije. Tu smo zbilja jedinstveni u svijetu. Tu možemo biti ponovo hrvatski paradoks. Možemo biti hrvatski jedinstvena, jedinstveni, jedinstvenost u svijetu i nadam se da će državni tajnik a on naglašava i on je to očito prepoznao ubrzo ispraviti u novom prijedlogu zakona. Mi smo mu pružili mogućnost da prihvati naše amandmane Kluba zastupnika SDP-a i nekoliko nas zastupnika i nadam se da će to napraviti. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ja ne bih želio zapravo se ponavljati vezano za ovaj Prijedlog zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti. Zamjerke su slične kao i kod onog prethodnog zakona. Opet mislim da nije bilo nikakve potrebe žurnosti i hitnog postupka. Radi se o važnoj profesiji, djelatnosti u zdravstvu. Tri tisuće i petsto ljudi je u pitanju. Dakle stoje primjedbe kao što je, kao što su moji prethodnici kazali vezano za radne terapeute u najvećoj mjeri i čini mi se da tu itekako čvrsti i jaki argumenti stoje. Ali ono što bih htio još više podcrtati a to je upravo, vraćam se na članak 16. ovog zakona dakle jasno je i državnom tajniku, a isto tako bi moralo biti jasno i predlagaču ovoga zakona da fizioterapeut ne može sukladno prijedlogu ovoga zakona odnosno neću kazati ne može ali ne bi smio zaista donositi čitav postupak fizioterapije samo temeljem uputnice. Samo temeljem dijagnoze kako stoji to u članku 16. Događa se redovito da će on dobiti dijagnozu od traumatologa, od kirurga, od neurologa, od neurokirurga, od ortopeda. Ja vas uvjeravam da na razini sadašnje edukacije obrazovanja ne može fizioterapeut odgovarajuće, odgovarajuće propisati terapiju sukladno svim ovim liječničkim profesijama odnosno specijalizacijama koje su uputili da da to on radi samo na temelju dijagnoze. Isto tako postavlja se pitanje naravno dodatne edukacije za sve one fizioterapeute koji imaju dvije godine višeg obrazovanja što će biti sa njima? Pa slijedom onoga što je bila primjedba u Zakonu o, kada smo govorili o prethodnom zakonu, o primaljama isto tako mislim da za te ljude treba naći rješenje, da za te ljude treba osigurati financijska sredstva za njihovu dodatnu edukaciju da bi zapravo sa tom dodatnom edukacijom ispunili uvjete koje ovaj Prijedlog zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti i o kojima govori a vezano za stupnjeve obrazovanja. Prema tome predlažem da se usvoje ovi prijedlozi jer mislim da su zaista prijedlozi u dobroj namjeri izrečeni. Primjedbe isto tako na prijedlog ovog zakona. Predlažem da on ide u drugo čitanje mada svjestan da toga drugog čitanja neće biti jer će ići po žurnom postupku, ali onda barem evo koliko smo u ovoj raspravi uspjeli dobro raspraviti ovaj prijedlog zakona barem one amandmane koje su zastupnici predložili da predlagatelj prihvati. HDSSB ovisno o tome kako će se predlagač postaviti prema prema iznesenim prijedlozima odnosno amandmanima će se zapravo i postaviti prema usvajanju odnosno protivljenju ovakvog Prijedloga zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Sonja Šimunović. Izvolite. **Šimunović, Sonja (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni kolegice i kolege zastupnici već je puno zamjerki izrečeno na račun ovog prijedloga zakona ali recimo po meni glavna zamjerka je da za razliku od prethodnog zakona o kojemu smo raspravljali, a to je Zakon o primaljstvu koji zaista predstavlja usklađivanje sa direktivom 36-05 ovaj zakon dakle Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti pokušava nam se progurati na mala vrata. Ja se nadam da neće zvučati preružno ali pokušava nam se «uvaliti» pod izlikom prilagodbe sa zakonodavstvom EU. Naime ovo zanimanje nije regulirana profesija prema direktivi 36-05. I ne mora se donositi po hitnom postupku. Tako da zaista ne razumijem zašto se to čini pogotovo stoga što se ovdje radi o potpuno novom strukovnom zakonu. Normalna procedura donošenja zakona uz široku stručnu doprinijela bi na kvaliteti ovog zakona što nam je svima ovdje u cilju. Kao što sam već rekla mnogo je zamjerki ovdje bilo. Puno nisu kolege moje već izrekle tako da ja ću samo ukratko nabrojati neke od njih. Prvo, zakonom se objedinjuju potpuno različite samostalne profesije, različitog stupnja obrazovanja dakle od masera kupeljara sa srednjom trogodišnjom školom do fizioterapeuta prvostupnika. Drugo, jako je neprecizno definirana sama djelatnost fizioterapeuta. Sam zakon kaže, citiram: «Djelatnost fizioterapeuta obuhvaća sve postupke, znanja i vještine fizikalne terapije.» Definicija je nepotpuna, nejasna, preopćenita a jedan strukovni zakon kao što je ovaj zaista mora sadržavati točan i precizan sadržaj djelatnosti. Zatim, treća zamjerka je da dio zakona koji se odnosi na obrazovanje fizioterapeuta stoji da temeljno obrazovanje stiču završavanjem studija fizioterapije. I to je sve. Nigdje ni riječi o temeljnoj naobrazbi fizioterapeutskog tehničara, radnog terapeuta, te masera – kupeljara. Shodno tome zapravo ostaje nejasno tko ima obavezu upisa u registar fizioterapeuta pri Hrvatskoj komori. I četvrto i zadnje, kod opisa dužnosti fizioterapeuta zapravo ostaje nejasna, nedovoljno definirana uloga liječnika specijaliste u cijelom fizioterapeutskom postupku, te kod propisivanja terapije i samog nadzora što je izuzetno važno i neophodna stvar i ne može se tako olako preko cijele stvari prijeći. Zbog svega ovog gore navedenog ovaj zakon, ovaj prijedlog zakona zapravo nije dobar. Trebao bi se revidirati, trebao bi se nadoraditi. Ja se nadam da će uz sve, uz prihvaćanje svih ovih amandmana koje su kolege podnijele da će se ići u susret tomu i da bi zapravo uz uz prihvaćanje svih tih korekcija i amandmana da ću i ja osobno i klub SDP-a glasati za njega i podržati ga. Hvala.

Nastavak u 15,00. U 13,29 isteklo vrijeme za prijavu u raspravi od 10 minuta. Hvala